Албена Симеонова Върбанова - тук Александър Тихомиров Симов Александър Богданов Николов - тук Александър Иванов Мацурев - тук Александър Руменов Ненков - тук Александър Филчев Матеев Александър Димитров Симидчиев - тук Александър Атанасов Александров - тук Александър Велиславов Тодоров - тук Александър Николов Вълчев

Виктория Димитрова Василева - тук Владимир Славчев Вълев - тук Владимир Стоянов Русев

Драгомир Стефанов Петров - тук Евгения Бисерова Алексиева - тук Екатерина Спасова Гечева-Захариева - тук Елхан Мехмедов Кълков

Иван Валентинов Иванов,

Николина Панайотова Ангелкова - тук Павел Алексеев Христов - тук Петър Георгиев Кънев

Христо Михайлов Дочев - тук Цвета Вълчева Караянчева

неумолимият ход на времето и датата в моя акт за раждане ми дадоха привилегията да открия Четиридесет и петото народно събрание, за което съм много щастлива, и дано да съм добра орисница!

уважаеми господин Председател на Конституционния съд и висши магистрати, уважаеми представители на религиозните общности в България – за съжаление, патриархът е болен и няма да бъде тук, уважаеми гости, уважаеми колеги, уважаеми господин президент Плевнелиев, уважаеми председатели на Народното събрание, скъпи сънародници! Вече 1300 години на този горещ кръстопът българите се борят за нашата красива и прекрасна земя като една човешка длан, за да я има България и за да пребъде във вековете. Много от нашите предци и сънародници са умирали с усмивка на уста за свободата на тази прекрасна страна. Аз съм сигурна, дами и господа, че и съвременните българи биха жертвали живота си, за да я има България. Да, България е минала през много трудни премеждия, съдбовни битки, събития, но винаги е възкръсвала, дами и господа, защото нашият мъдър народ винаги винаги е намирал правилния път към възкресението. И сега България се намира в изключително тежка ситуация, както и целият свят. Знаете, има световна пандемия. Ние сме в подстъпите на икономическа криза, и то световна, но България може да бъде утежнена и с една социална криза. Нашият народ много пъти ни е казвал къде грешим – Вие, старите управници, и ние, уж бъдещите нови управници, много пъти е казвал истината – дали на протести, дали на референдум, дали на избори, но на 4 април той ни изпрати тук, в тази зала, с една-единствена поръка: промяна! Промяна, дами и господа! Тази промяна, която ще извади България от всички последни места в Европейския съюз, защото аз, надявам се и Вие, искате да видите в очите на българите щастието от това да не сме най-бедни, да не сме най-нещастни, да не живеем най-малко и за най-голямо съжаление да не сме най-безпросветни. Защото, дами и господа, страната, която е била на пето място в Европа по качество на образованието, сега, за съжаление, е на далечното 88-о от 140 страни. Това за българската древна култура, за нашата хилядолетна цивилизация е срам и позор! България е дала на света Паисий Хилендарски и неговата „История славянобългарска“. България е дала на вси славяни книги да четат и азбука. България е дала колоси като Иван Вазов, Стоян Михайловски. България е дала много нежни и войнствени поети, например Димчо Дебелянов и Никола Вапцаров. България е дала певци и артисти, които са записани със златни букви в пантеона на Миланската скала, като Борис Христов, Елена Николай, Никола Гюзелев, Райна Кабаиванска – те са много и не мога да изброя всички. България е дала учени учени и изобретатели, които са работили във всички области на науката. България е дала велики артисти и никой от Вас, предполагам, и аз самата не искаме нашите велики артисти, нашите велики културни дейци да протягат ръка за пенсия. Мисля, че ние тук наистина можем да направим нещо много важно. Независимо от това, че сме различни, независимо от това, че имаме различни политически убеждения, мисля, че имаме една-единствена цел, а това е просперитетът на България и нейното достойно място в европейското семейство. Аз съм сигурна, дами и господа, че всеки един от Вас ще даде максимума от своите знания и умения, за да постигнем тази цел. Мисля, че нашите предци са ни дали и формулата за постигане на тази цел, тя е изписана в завета им на фасадата на тази сграда: „Съединението прави силата“. България и интересите на народа са над всичко! Не забравяйте кой и за какво Ви е изпратил тук! А сега, дами и господа, трябва да извършим най-важната част от днешното заседание.

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ Заклех се!“ Благодаря Ви и на добър час, уважаеми дами и господа депутати!

Уважаеми дами и господа, както споменах във встъпителното си слово, ние се намираме в условия на пандемия и има наши колеги, които са болни или са под карантина. Затова искаме преди да продължим нашата работа, да вземем едно извънредно решение – решение за дистанционно участие по електронен път в пленарното заседание, включително и полагане на клетва, на народните представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19.

Давам думата на представител от парламентарната група на „Има такъв народ“ да прочете решението и основанията за него.

Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми гости, скъпи колеги! „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и петото народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 63 от Закона за здравето РЕШИ: Приема Правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на Четиридесет и петото народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както следва: 1. Народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както и тези, които са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, имат право да участват дистанционно по електронен път в първото и следващите пленарни заседания на Четиридесет и петото народно събрание, включително и да положат клетва по чл. 76, ал. 2 от Конституцията чрез дистанционно участие. 2. Дистанционното участие по електронен път се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие в заседанията. 3. Народните представители по т. 1 се регистрират за участие в първото пленарно заседание чрез визуализиране на специален екран в пленарната зала. 4. Председателстващият заседанието ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието, и се добавят в стенографския протокол. 5. След полагане на клетва при желание за гласуване – изказване, реплика, дуплика, обяснение на отрицателен вот, лично обяснение или по процедурни въпроси, в дистанционното участие участващият народен представител заявява желанието си чрез заявка в платформата. Председателстващият дава и отнема думата на народния представител чрез платформата. 6. За неуредените въпроси, както и за участие в следващите пленарни заседания на народните представители по т. 1 се прилагат съответно разпоредбите на Решение на Народното събрание от 6 ноември 2020 г. за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето.“ Дами и господа, има ли народен представител, който иска да вземе отношение по така предложеното решение?

Кой е против?

Моля, включете интернет платформата за видеоконферентна връзка, която ще осигури пряко и виртуално участие в заседанието на колегите, поставени под задължителна изолация или карантина.

да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!“ Добре дошли, уважаеми колеги депутати, скорошно оздравяване!

Президентът на Република България изяви желание да се обърне към Вас и към нашите сънародници. Давам думата на Президента на Република България Румен Радев. (Народните

Уважаема госпожо Зайкова, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми господин Председател на Конституционния съд, уважаеми народни представители, уважаеми министри, уважаеми председатели на върховните съдилища и представители на съдебната власт, уважаеми представители на религиозните общности в България, Ваши превъзходителства, уважаеми президенти и председатели на Народното събрание, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници! Първо, искам да се обърна към Вас, народните представители, и да Ви поздравя с високоотговорната мисия, която българските избиратели възложиха на Вас – да представлявате народа, да отстоявате неговите права и интереси, да сбъднете неговите въжделения. За мнозина тук това е първа изборна длъжност. Винаги ще се намери някой, който да Ви упрекне в липсата на опит. Чувах същото, когато се впуснах в президентската надпревара през 2016 г., чувам го и сега. Това не бива да Ви обезсърчава. В политиката някои наричат опит своите грехове и изкуството да остават безнаказани, да търгуват с обществения, дори с националния интерес в името на своето оцеляване. С вота си избирателите отхвърлиха това разбиране за политиката, те поискаха нови хора – избраха Вас. Никой не е безгрешен, но онези, чието политическо битие започва сега, имат шанса да запишат тъкмо на общественото поприще една красива глава в своите биографии. Затова приемете липсата на опит като възможност. В тази зала има достойни политици с парламентарно минало, които в предишните мандати отстояваха парламентаризма. Уважаеми госпожи и господа, от Вас зависи новото Народно събрание да заработи професионално и почтено. Вие наследявате една институция в дълбока криза. Миналото Народно събрание абдикира от действения парламентарен контрол. Системно се прилагаха процедурни техники за избягване на общественото обсъждане. Утвърди се порочната практика законопроектите на изпълнителната власт да се внасят от групи депутати, за да не се ангажира политическата отговорност на кабинета. Ключови закони се изменяха чрез преходни и заключителни разпоредби тихомълком в други закони, които не са в центъра на общественото внимание. Правният нихилизъм на Четиридесет и четвъртото народно събрание достигна своя апогей, когато мнозинството реши да печели време под предлог – нова Конституция. Благодаря на онези от Вас, които спряха това политическо и юридическо недоразумение. Често налагах вето, но рядко, за съжаление, аргументите ми имаха оздравителен ефект. Време е да приемем, че президентското вето не е акт на война с парламента, а инструмент за усъвършенстването на законите. Всичко изброено доведе до исторически срив в доверието на най-важната институция в парламентарната република – Народното събрание. На Вас се пада мисията да възродите парламентаризма. Първият тест за Вашия успех ще бъде възстановяването на реалния парламентарен контрол върху изпълнителната власт. Никой не може, и Вие го знаете добре като народни избраници, да Ви разменя, продава или отдава под наем, нито да заглушава гласа Ви. Вие носите свободната воля и доверието на хиляди избиратели и не може да бъдете крепостни на никой политически лидер. Никой няма право да оскърбява Вашето лично достойнство, освен ако Вие самите не му позволите. петото народно събрание се свиква в сложно време. То е израз на месечните протести и на общата воля за промяна. Всички виждаме – парламентът е фрагментиран и някои от Вас, както и мнозина анализатори вещаят кратък живот на Времето ще покаже какъв ще е той и това зависи изцяло от Вас, но колкото и да трае, пред парламента стоят отговорни и неотложни решения. Първото е по създаване на правителство. Кризата с COVID-19, фалитите, бедността, неотложната актуализация на бюджета, преодоляването на драстично изоставане по всички важни показатели в Европейския съюз, необходимостта от интензивна модернизация на страната изискват оперативни решения. Още в понеделник ще проведа консултации с парламентарните групи за съставяне на правителство, но постигането на управляващо мнозинство, колкото и да е необходимо, не следва да бъде математически сбор от гласове, защото безпринципна коалиция може само да задълбочи кризата. Знаете максимата, че когато всички са в управлението, народът е в опозиция. Нужни са ясни приоритети, ясна ценностна рамка, ясни граници на възможните компромиси и най-вече ясна политическа отговорност, която не се крие зад фигурите на експерти. На изминалите избори българите престанаха да викат неволята и заявиха волята си за промяна. Дъждът и страхът от пандемията не спряха милионите избиратели да дадат гласа си. Хиляди сънародници зад граница пропътуваха стотици километри и чакаха с часове, за да заявят своята ангажираност към бъдещето на родината. Уважаеми госпожи и господа народни представители, време е! Независимо какъв ще е ходът на консултациите и мандатите за съставяне на правителство, парламентът трябва да предприеме незабавни действия за реформа на Изборния закон. На проведените при мен в рамките на година и половина консултации, в които някои от Вас участваха, бяха отправени редица предложения, включващи 100% машинен вот, видеонаблюдение, изсветляване работата на изборната администрация, справедлив достъп до медиите в предизборната кампания, повече избирателни секции и осигуряване на дистанционно гласуване за сънародниците ни в чужбина – в началото по пощата, а в перспектива и електронно. Дължим го на унизените членове на избирателни комисии, принудени да чакат с денонощия, натъпкани в зали и автобуси. Дължим го на нашите сънародници зад граница, които с ентусиазъм ни показаха, че за тях България е не само родно място, не само минало, но и Отечеството, в което хиляди мечтаят да се завърнат. Историческият момент, в който се намираме, поставя този парламент пред мисията да предприеме дългоочаквани промени за постигане на най-важната непосредствена национална цел – укрепване на държавността. Необходими са решителни действия за демонтаж на отхвърления от избирателите управленски модел, за утвърждаване на върховенството на правото, неутрализиране на задкулисието, пресичане на корупцията, връщане на гражданите в управлението. Без постигането на тази цел, всякакви нови управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще продължат да са обречени на провал, а България да се бетонира на последните места в Европейския съюз по стандарт и качество на живот. Ключова стъпка по този път е излъчването на нов тип управление, синтез на почтеност и компетентност. Моралните качества, културата, професионализмът на управляващите, които всички очакваме Вие възможно най-бързо да излъчите, ще бъдат от решаващо значение за връщането на доверието в институциите, за извеждането на страната от кризата и за пълноценната ни европейска интеграция. Считам, че ще бъде силен знак, ако Вие, политическите сили, на които българите дадоха своето доверие, постигнете консенсус за формулиране и прилагане на пакт за почтеност и компетентност относно номинираните за високи управленски постове. Неотложно е и приемането на промени в нормативната база, които да гарантират гражданските права, ефективно правосъдие, отговорна и почтена прокуратура, реално разделение на властите, прозрачен и предвидим законотворчески процес, безкомпромисно преследване на корупцията, засилване на защитата на собствеността и на честната конкуренция. Обществото ни очаква осезателно разширяване на механизмите за прозрачност и отчетност на управлението. Мисля, че е крайно време парламентът да поеме по-осезаем контрол върху харчовете на изпълнителната власт и особено върху безогледното пилеене на грижливо отглеждан бюджетен излишък. Нека се даде и по-голям шанс на общините за икономически и социален подем чрез финансова децентрализация и повишени административни права. Възстановяването на държавността, народовластието, справедливостта и борбата с корупцията са немислими без свободни медии и независима журналистика. Благодаря, че медиите днес са тук. Надявам се да се гарантира свободата на медиите чрез прозрачност на медийната собственост, финансова независимост на обществените медии от изпълнителната власт и поддържането на високи професионални и етични стандарти. Това следва да бъде сред основните приоритети на този и на всички следващи парламенти. Старото Народно събрание изолира журналистите.

България не може да разгърне своя огромен потенциал, който съм убеден, че всички вярваме, че тя има. Те са неотменимият фундамент, върху който следващите правителства ще могат да разгърнат съзидателни политики във всички области на обществено-икономическия живот. Имаме нужда от пълноценен дебат за препятствията пред развитието на страната ни и тяхното преодоляване, за обхвата и нивото на националните ни амбиции, за целите по пътя ни към демократична, модерна и европейска България и за начина на тяхното постигане. Искам да Ви уверя, че като държавен глава съм готов да участвам в този дебат и да работя съобразно конституционните ми правомощия, за да изведем заедно страната ни по пътя към тези национално значими цели. Очаквам и парламентът да вземе отношение по Плана за възстановяване и устойчивост. Очаквам този план, така важен за страната ни, да отчете и редица рационални предложения и да покаже по-високо ниво на национални амбиции за решителна модернизация на страната Уважаеми госпожи и господа народни представители, в заключение съм длъжен да заявя, в случай че Народното събрание не успее да излъчи правителство, ще изпълня конституционните си задължения да назнача служебен кабинет. Пожелавам на всички Вас да запишете имената си в историята на България със справедливи закони и доблестно служение на Отечеството. На добър час! (Бурни

имам да направя едно съобщение. Днес в Деловодството на Народното събрание на основание чл. 111, ал. 2 от Конституцията на Република България

Не желая да коментирам, но това или е срам

Уважаеми дами и господа, слова ще произнесат представителите на отделните парламентарни групи. За слово предоставям думата на представител на коалиция ГЕРБ-СДС. Уважаема госпожо Председателстващ първото заседание на 45-ото народно събрание, уважаеми господин Президент, госпожо Вицепрезидент, Ваши превъзходителства, уважаеми господин Председател на Конституционния съд, уважаеми представители на религиозните общности, уважаеми членове на Министерския съвет на Република България, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин президент Плевнелиев, уважаеми бивши председатели на Народното събрание, дами и господа! Изборите приключиха и народът се произнесе. С това завърши и лесната част за всички нас – новоизбраните. Днес е време всички ние да поемем своята отговорност към гласа на избирателите си, към стабилността на държавата и към едно по-добро утре, а отговорността е тежка. Често пъти тя е непоносима за онези, които гледат на политиката единствено като средство за изграждане на имидж. Ние сме изправени пред здравни, икономически и социални предизвикателства. От позицията на хора с по-голям опит ще Ви кажем, че една криза не може да се управлява само с говорене, една криза се управлява с действия и с вземане на решения, а често пъти най-наложителните и най-правилните решения са непопулярни. На отминалите парламентарни избори 837 хиляди 707 български граждани гласуваха за ГЕРБ. Нито една от присъстващите в 45-ото народно събрание партии не се доближава до този резултат. Колкото и анализи,

Ще използвам момента да Ви припомня, че партията ни спечели пети пореден парламентарен вот и общо четиринадесета поредна изборна победа. Победителят се поздравява, но това зависи не само от възпитанието и от културата, но и от политическия опит на всички Вас. За нас е ясно, че дългогодишните управления уморяват. Факт е, че след толкова време суверенът все още ни поставя категорично на първо място и това показва две неща хората ценят направеното от нас или не виждат достатъчно добра алтернатива, която да ни бие по резултат. Сега е моментът всички ние да благодарим на цялата изборна администрация, която гарантира провеждането на честен и прозрачен вот. Последното се вижда и от Доклада на международните експерти и наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Въпреки пандемията и въпреки огромното старание на опозицията да внуши на гражданите, че вотът ще бъде брутално подменен, ще бъде манипулиран, изборите преминаха нормално. Най-голямото доказателство за това, че преминаха нормално, са присъствието на всички нас в тази пленарна зала и признаването на резултатите от изборите – никой не ги оспори. Ние получихме доверието на голяма част от гражданите и сме длъжни да го оправдаем. Ще предложим състав и структура на ново правителство (смях от ИСМВ), чиито членове ще имат готовност да се заемат веднага с предизвикателствата, пред които е изправена страната ни. Ще предложим кабинет, който от ден първи може да заработи на същите високи обороти, които поддържа и досегашното правителство. И да, благодарение на работата на правителството в оставка минималната пенсия вече е 300 лв., страната ни е в Банковия съюз, енергийно независима е, учителите получават двойно по-големи заплати, отколкото преди четири години, общият ресурс за преодоляване на пандемията е близо 4 млрд. лв., а построените или изграждащите се магистрали и пътища в мандата са 522 км. Ако нашето предложение за кабинет не бъде подкрепено, отговорността за стабилността и развитието ще бъде поета от втората партия – тази на господин Станислав Трифонов, и може би останалите формации, които се самопровъзгласиха за носители на промяната. Точно тук е време мълчанието да бъде нарушено и зрителите на шоуто да се запознаят с краткосрочните и дългосрочните управленски намерения на втората политическа сила, да видят управленския екип, да чуят нещо извън обичайните лозунги, подвиквания, заклинания. Предстоят ни важни, бързи и тежки решения. Всички ние дължим отговори на важните за страната ни въпроси ще продължат ли мерките в подкрепа на бизнеса, ще се налагат ли нови ограничения, ще продължим ли курса към еврозоната, ще намерим ли общ език с Република ще защитим ли договорените 29 млрд. евро по Плана за възстановяване? Ние имаме отговор на тези въпроси и тези отговори бяха подкрепени от близо 900 хиляди български граждани. И ако някой смята, че може да заобиколи и изолира мнението на една четвърт от българските граждани при вземането на тези решения, то това значи, че нито не разбира, нито осъзнава правилата на политиката в условията на демокрация. Ако някой мисли, че може да неглижира гласа на всички тези хора, то скоро той ще плати тежка политическа цена. Уважаеми народни представители, още в началото на предизборната кампания от ГЕРБ се ангажирахме да работим за връщането на нормалния политически диалог. Призовавахме за обединени действия в името на националните интереси и по-бързото преодоляване на здравните, икономическите и социалните предизвикателства. Призивът ни не бе приет от останалите политически сили. Най-вероятно това поведение е продиктувано или от политическа неопитност, или от неконтролируеми лични амбиции които обаче замъгляват най-важния факт – народът ни избира, за да служим на него, а не на собствените ни демони и страсти. През последната година чухме всякакви заклинания и те продължават и днес – че ГЕРБ трябва да бъде изчегъртана, унищожена, торпилирана. Приехме и приемаме обидите и нападките с търпение. Наясно сме със своята отговорност. Затова днес ясно можем да кажем, че омразата не гради, а единствено може да руши и да дълбае пропасти в обществото. Отрицанието на политическия опонент наистина може да донесе временен успех, след това обаче този, който е използвал омразата за основно свое политическо оръжие, е длъжен да покаже в какво и с какво е по-добър, и то в среда на разделение и гняв. Това е по-трудната задача и ако тя не бъде изпълнена, пътят е само един – обратно към политическото небитие. Ще си позволя да разсея и една огромна заблуда, която смело циркулира в някои части на залата и днес. На 4 април българските граждани не казаха, че ГЕРБ трябва да я няма. Напротив, хората излъчиха нас – силно силно фрагментиран парламент, и ясно заявиха, че очакват от всички нас, техните представители, да намерим съгласие и заедно да се борим с предизвикателствата пред страната ни. Това е трудна и отговорна задача. За съжаление, вероятно някои не само не са в състояние да участват в нейното решение, а може би трудно я разбират. Говоренето за нови избори в разгара на лятото е най-видимият симптом за това неразбиране. На изборите българите казаха своята дума, а ние трябва да им отговорим с политически решения. Ако не сме в състояние да го направим, това означава, че не ги разбираме. Затова още веднъж казваме, че сме готови да предложим управление на страната и да протегнем ръка към политическите си опоненти. Ние отказваме да носим отговорност, ако страната бъде хвърлена в хаос и безпътица, за да може една или друга партия при едни предсрочни избори да спечели още няколко хипотетични депутати. Предупреждаваме, че безвремието на един служебен кабинет ще бъде платено от всички български граждани. Тази цена ще се състои в задълбочаване на икономическите проблеми, невъзможност държавата да помогне на всеки пострадал от кризата и по-бавното възстановяване от нея. Уважаеми колеги, критиките наистина работят само до един момент и и това е моментът, в който получаваш мандат за управление от суверена, за да докажеш, че можеш да изпълниш всичко обещано преди изборите. И тук става трудното, защото отговорността за милиони съдби тежи. Трябва да имате силни плещи и огромно търпение, за да я понесете. Злобата

ги дължите Вие!“), а на всички българи и най-вече на онези, които са Ви подкрепили. Единственото, което видяхме в този момент, е, че в тази сложна и тежка обстановка парламентът започна работата си със закани за реваншизъм. Това ли са плодовете на Вашата въображаема победа?! Сигурна съм, че още с клетвата, която положихме днес, всички чувстваме тежестта на доверието, което ни определи за народни представители. Вярвам, че и днес, в този изпълнен с изпитания за нацията период, България ще намери своите отговорни държавници, които ще работят всеотдайно. Намираме се в здравна криза, която може да прерасне в социална и икономическа. Нека решаваме кризите, а не да ги задълбочаваме. Колеги, от днес има работещ парламент. Надяваме се скоро да има и работещо правителство, което да поеме своята отговорност, правителство с програма и с лице към хората. Очаквам всички ние – и правителството, и всички институции, заедно да работим за наболелите пред обществото ни проблеми. Много пъти нашата родина е била в трудни ситуации. Неведнъж резултатите от изборите са били изненадващи, но нямаме право да бягаме от отговорите на сложната задача, която избирателите поставиха пред всеки един от нас, защото хората очакват да живеят добре и достойно, и то не само в обозримо бъдеще, а видимо да усетят промяната за по-добро в своето ежедневие. Много скоро тук, в тази зала, ще стартират дебатите по необходимите краткосрочни и дългосрочни мерки. Народното събрание трябва да предложи ефективни решения, които да имат устойчив и траен резултат. За да се случи всичко това обаче, е необходим системен подход, основан на приемственост на приоритетите и силен знак за запазване на стратегическите приоритети на държавата – достойно членство в Европейския съюз и НАТО, влизането в Шенгенското пространство, приемането на еврото, отстояването на макроикономическата стабилност, подкрепа за инвестиции, заетост, доходи, пенсии. Но както и срещу ксенофобията, антисемитизма (шум) и други прояви на нетолерантност. Не само България, Европейският съюз, но и други държави по света са в тежка здравна криза. Надяваме се, че кризата скоро ще отмине, но ние днес с действията си ще определим мястото на България в Европа и в този бързоразвиващ се свят. Трябва да отговорим на българските граждани и техните очаквания за растеж, заетост и каква страна искаме да бъдем през тази и през следващите години. Знам, че на този ден по традиция се отправят големите политически послания, чертае се визия. Въпреки това трябва да си припомним, че всичко започва с ясните отговори на конкретните наболели пред нацията ни проблеми. Първите оценки за своята работа новият парламент и правителство ще получат от това какви решения ще предложат в областта на здравната и социалната сфери, как ще надградят постигнатото в европейските фондове, макроикономическата стабилност и политиките за ускорено изграждане на модерната инфраструктура. Още преди съставяне на следващото правителство ние, политическите партии в 45-ото народно събрание, трябва да дадем отговор на въпроса как ще гарантираме политиките за увеличаване на доходите и в подкрепа на тези, които са в нужда, не само чрез осигуряването на помощи, а чрез създаване на условия за реална, качествена и устойчива заетост. Това го прави бизнесът, не държавата. Но държавата има своята важна роля за подобряване на бизнес средата, за създаване на добър климат за предприемачество, инвестиции и икономически растеж. Предвидимостта е най-важната предпоставка, за да се увеличат инвестициите и работните места. Уважаеми колеги,

рядкост са аплодисментите и поздравленията. В политиката има работа, компромиси, разочарования и рани. Политиката изисква смелост и решителност. А днес най-висшата форма на смелост, която можем да проявим всички заедно, е да си подадем ръка и да възстановим диалога между нас и да опазим девиза на нашите предци, изписан пред входа на тази сграда: „Съединението прави силата“. Бог да пази България!

Благодаря Ви, госпожо Атанасова, за програмната реч, която изнесохте. Дами и господа, много Ви моля да се въздържате от обидни намеци. Самата госпожа Атанасова каза, че злобата не е добър съветник и аз считам, че трябва да следваме нейния съвет. Злобата не е добър съветник. А глупостта, дами и господа, се плаща най-скъпо! Извинявайте за това лирическо отклонение, но просто искам да Ви обърна внимание. Давам думата на представителя на Политическа партия „Има такъв народ“,

Уважаеми господин Президент, госпожо Вицепрезидент, Ваши превъзходителства, уважаеми Председател на Конституционния съд и представители на съдебната власт, уважаеми представители на религиозните общности в България, уважаеми народни представители, уважаеми граждани, които сте извън тази зала, които сте в момента пред парламента, уважаеми български граждани, които сте пред телевизорите от ГЕРБ), и тези, които са на работа, да, но най-вероятно гледат или слушат по някакъв начин! Имаме парламент, който е различен от всички предишни. Той е различен, защото закъсня с шест месеца. закъсня с шест месеца, защото предишните управляващи – беше ясно за всички, се бяха вкопчили във властта и отказаха да изпълнят една от основните процедури в демокрацията – предсрочни избори. Този парламент е различен, защото в него има и представители на хората, които протестираха една година. Има депутати в дясната част на залата, огромна част от тях,

Няма нужда да се лъжем, че този парламент едва ли ще изкара пълния си четиригодишен мандат. Не е ясно колко ще изкара – ще работи толкова, колкото трябва, ще стане ясно съвсем скоро. Но това поставя пред него една основна задача и тя е: промяна в Избирателния кодекс, задължителна промяна в Избирателния кодекс. Има няколко елементарни неща, които хората искат, и които този парламент е длъжен да направи, за да може всеки един български гражданин, независимо къде се намира по света, реално да може да упражни правото си на глас. Ще Ви дам примери: трябва да се махне това ограничение за секциите в чужбина; трябва българите в чужбина да могат да гласуват и по пощата; трябва да има 100% машинно гласуване; трябва да се разпусне ЦИК и да се избере нова Централна избирателна комисия; трябва да има видеонаблюдение на изборите. Това са неща, които този парламент трябва да изпълни абсолютно веднага.

Освен това този парламент трябва да приеме първите и най-важни неща, които изредих току-що. Затова от Политическа партия „Има такъв народ“ още днес ще внесем готови промени в Избирателния кодекс, както ще внесем и готови промени в Закона за политическите партии, за да може субсидията да бъде един лев на глас. Благодаря Ви. Предоставям думата на представителя на „Коалиция за България“ – БСП.

Уважаема госпожа Зайкова, уважаеми господин Президент на Република България, уважаема госпожо Вицепрезидент, Ваши превъзходителства, уважаеми господин Председател на Конституционния съд, уважаеми представители на религиозните общности в България, уважаеми колеги народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господа президенти на Републиката и председатели на Народното събрание, уважаеми български граждани! Днес не просто откриваме поредното Народно събрание. Днес полагаме началото на парламентарни процеси, които ще определят накъде ще върви България в следващите десет и повече години. Намираме се в необичайна ситуация. Ние сме в здравна, икономическа и социална криза и сме на прага на финансова и на политическа такава. Ето защо повече от всякога от нас се изисква разум и отговорност. Не мандатно мислене, а държавнически и визионерски решения. За нас, парламентарната група на „БСП за България“, задачата е може би най-лесна. Ние имаме на какво да стъпим, защото в последните четири години сме последователни, стабилни и предсказуеми в политиката, която водим. Към настоящия момент бих я очертала в пет направления. Първо, за България. Второ, за здравната, икономическата и социалната криза. Трето, за парламентаризма. Четвърто, за правителството и изпълнителната власт. Пето, за властта и задкулисието. И така, първо – за България. За нас членството в Европейския съюз е неотменим и основен приоритет, но то дава и възможности. В конкретния момент най-важната възможност е Планът за възстановяване и устойчивост. Той е възможност за развитие на високотехнологична икономика, за работни места, за преодоляване на неравенствата по доходите и регионалните, и намаляване на бедността. За развитие на здравеопазване, образование и култура. Правителството на Борисов се провали в тази най-важна за развитието на България в следващите десет години задача. Срокът за предаване на Плана е 30 април и макар той да не е преклузивен, се изисква спешна мобилизация на експертен, научен и политически потенциал, за да се справим. Тук за БСП е лесно. Ние сме последователни и стабилни, както казах, в политиките си. Преди два месеца искахме Планът да бъде разгледан и приет от Народното събрание, управляващите отказаха. И тогава, и сега ние сме готови с ясни и конкретни предложения по него. Ето ги и са на масата за преговори за бъдещето на България. Втори приоритет – за здравната, икономическата и социалната криза. И тук не ни е трудно. Повече от година правим своите алтернативни предложения с План за управление на здравната криза и с конкретни мерки за подпомагане на икономиката,

на малкия и среден бизнес, спешни решения за удължаване на кредитната ваканция, данъчна ваканция, помощ за икономиката и за откриване на работни места. Помощ за домакинствата и младите семейства със специален пакет средства за деца с облекчение за младите семейства в кризата, преизчисляване на пенсиите, Законът за възрастните хора и така нататък. Трети приоритет – за парламентаризма. Възстановяване на парламентаризма за нас е основна приоритетна задача в момента. ГЕРБ и присъдружните им партии в предишните мандати поставиха Народното събрание в подчинена роля на един човек на министър-председателя, и с това на практика погазиха Конституцията на Република България. Това трябва спешно да се промени и тук сме готови с решения: възстановяване на блицконтрола върху премиер и министри – той беше въведен от БСП и отменен от ГЕРБ; спиране на порочната практика да се внасят закони без оценка за въздействие; ревизия и отмяна на лобистки текстове в закони, които обслужваха частни интереси; приемане на трайно и устойчиво законодателство, което гарантира предсказуема бизнес среда и спокойствие за хората. Четвърти приоритет – за изпълнителната власт и правителството. За да постигнем първите три, трябва да направим пълна ревизия на досегашната изпълнителна власт. За целта предлагаме да започнем със следното: Първо, Народното събрание да наложи мораториум на сегашното правителство – макар и в оставка, до съставяне на ново, върху сключване на договори за продажби, концесии, назначения и удължаване срокове по договори, и бордове, и ръководства на комисии и агенции. В момента усилено текат такива процеси. Следващо, премиерът и финансовият министър да отчетат пред нас реалното финансово състояние на държавата и да внесат актуализация на бюджета. три-четири месеца, уважаеми дами и господа, са изхарчени над 5 млрд. лв. извън решение на Народното събрание. В резерва има свободни средства в размер само на 1 млрд. 400 лв., извън заделените от закона в Сребърния фонд, фонд „Козлодуй“ и така нататък. Има опасност да посегнат на Сребърния фонд, където има 3,3 млрд. лв., така както го направиха през 2010 г. с резерва на Здравната каса затова ние не просто констатираме тези факти, а действаме. Внасяме днес в Деловодството на парламента промени в Закона за публичните финанси, с които се ограничава възможността на министър-председателя, който и да е той – сегашният в оставка или бъдещият, който ще бъде излъчен – който и да е той, да бъде ограничен във възможността да харчи безконтролно парите на хората. И тук може да се стъпи на експертизата на БСП, защото, припомням, ние четири години внасяме този закон, но се отхвърляше от мнозинството. Ние сезирахме Сметната палата, сезирахме Конституционния съд по този въпрос, бяхме сами в опозиция в предишния парламент и не успяхме. Вярвам, че сега ще го направим. По принципни съображения да сложим ред в управлението на финансите на страната. Продължаваме с желанието всички корупционни схеми и сделки, всички скандали да бъдат разследвани, да се носи отговорност и да има справедливост към виновните. Петият приоритет – за властта и задкулисието. Уважаеми български граждани, това е може би най-важният въпрос. Той е в основата на всички пороци в управлението, за които говорих досега паралелната държава, която беше създавана десетилетия наред, трябва да бъде разградена. Това няма да е лесно, защото тя се е просмукала дълбоко в основите на обществото ни, тя е заложена в законите, тя е оплела в задкулисие бизнеси, кражби, институциите до най-ниските равнища, с което се сблъскваме ежедневно в живота си днес. Нейното унищожаване и налагане на върховенството на закона ще изисква общи усилия на всички ни като народ. И тъй като ние тук сме представители на народа, избрани по негова воля, искам от името на парламентарната група на „БСП за България“ по този въпрос да заявя следното и да сме ясни: четири години се борихме с тази паралелна държава. Първо тя ни покани да бъдем част от нея – отказахме. Последваха четири години тежки удари, но не се предадохме и не се отказахме, решени сме да продължим. Искам днес да пресека всякакви спекулации, с които различни говорители и интерпретатори ни заливат от екраните и манипулират общественото мнение по тази тема. Първо, не преговаряме със задкулисието за власт и пари. Не правим никакви скрити договорки – нито с Борисов за правителство, нито с ДПС за президент. Ние сме за открито, стабилно, честно и смело управление, което да започне разграждане на паралелната държава (реплика от ГЕРБ-СДС), но ние сме и за компетентно правителство, което да гарантира перспективата за България и благосъстоянието на българския народ. Няма да подкрепим правителство на ГЕРБ-СДС! Няма да правим голяма коалиция! Ако сме искали, можехме да я направим преди четири години, да си спестим много проблеми и да се обогатим. Не го направихме тогава, не го правим и сега и моля за спиране с тези спекулации. Бихме подкрепили правителство, предложено от втората сила – „Има такъв народ“, по политики, насочени към разграждане на порочния модел на управление и градеж за България. Ако те не предложат правителство и ако и когато третият мандат бъде връчен на нас, партията ще реши какво да правим. Пожелавам здраве, мъдрост и решителност, по-малко емоции и повече разум. Сигурна съм, че всички осъзнаваме отговорността си в този ключов за България момент.

Предоставям думата на представител на Политическа партия „Движение за права и свободи“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Президент, госпожо Вицепрезидент, уважаеми господин Председател на Конституционния съд, уважаеми ръководители на съдебната власт, уважаеми господа президенти и председатели на Народното събрание, уважаема госпожо Омбудсман, уважаеми господин Председател на ЦИК, Ваши светейшества, ръководители на вероизповеданията в България, Ваши превъзходителства, уважаеми гости, уважаеми госпожи и господа народни представители! Първо искам да честитя от името на ДПС светлия месец Рамазан на всички мюсюлмани и да пожелая здраве, мир и благоденствие! Искам да изразя увереността, че истинската, чистата вяра може да е в основата на мира и чрез смирение, помирение и добротворство да води до благоденствие. Ние вярваме, че религията може да бъде обединител и миротворец. Вярваме, че поддръжниците на тази теза се множат и стават все повече и повече. Това са гласовете на изповядващите човеколюбие и милосърдие, борещи се за мира и човешките права и свободи, загрижени за бъдещето на човечеството и на земята. Днес е началото на 45-ото народно събрание. Изборите отминаха, сега предстои трудното. Ние вече казахме, че разчитаме вота на българските избиратели като ясно изразено желание за промяна. Промяна, с която да спрем омразата, разделението, противопоставянето, арогантността и агресията. Промяна, с която да възстановим политическата нормалност чрез диалог между политическите партии. Промяна, с която да направим рестарт на държавността. Едновременно с това обаче, българските граждани не дадоха мандат за съставяне на правителство на новите три партии в 45-ото народно събрание. Те имат общо 92 мандата. Някои разчитат този резултат като воля на избирателите за нови избори. Може! Виждаме, че сме по-близо до тази перспектива и в тази връзка ние от ДПС категорично сме готови за избори веднага. От гледна точка на държавата обаче нещата не стоят точно така. България се намира в безпрецедентна комбинация от няколко кризи – пандемична, икономическа, социална, институционална. Ако си позволим да прибавим към тях и политическа, ще сбъркаме сериозно. Ние смятаме, че сега е моментът да започне възстановяването на нормалността в българската политика. Години наред фактически липсва нормален диалог между политическите субекти. След 2017 г. това се пренесе и върху държавните институции. Президент, изпълнителна власт и парламент не функционират съобразно Конституцията на Република България. Нарушени са диалогът, координацията и контролът между властите. От това идва ниското ниво на доверие на българските граждани в институциите и това явление ние от ДПС определяме като институционална криза, която рефлектира пряко върху функционирането на държавата и демокрацията. Ето защо на отминалите избори нашият слоган беше „Рестарт на държавността“. Ние смятаме, че макар и трудно този процес на възстановяване на държавността може да започне още от 45-ото народно събрание. С възстановяване на диалога между политическите субекти ще започне нормализирането на политиката и връщането на доверието на българските граждани в политическите процеси. Сега е времето да върнем властта в българския парламент, както повелява Конституцията. ДПС от четири години призовава основните политически сили да работят за развитие на страната. Един опит за съставяне на кабинет в рамките на този парламент може да постави началото на процеса на нормализация в политиката и изготвяне на план за излизане на страната от кризите. ДПС би подкрепило правителство на трите нови политически сили в 45-ото народно събрание със следните приоритети: Първо, план за излизане от пандемичната криза COVID-19, включващ нова ускорена ваксинационна програма, по-ефективни икономически и социални мерки за защита на населението и бизнеса. възстановяване и устойчивост, програмата за възстановяване и устойчивост. Смятаме, че досегашните варианти на този план не отговарят на интересите на страната. Трето, да започнат разговори за приемане с консенсус на програмата за ускорено икономическо развитие на страната. Четвърто, достойно членство в евроатлантическите структури. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Изборите показаха, че е необходимо ново начало, нов модел на управление, нов модел на отношение, нов подход към решаване на проблемите. Парламентът е длъжен да отговори на това изискване на суверена! В този възможно най-пъстър парламент, създаващ условия за невъзможност за формирането на управленски партийни коалиции, избирателите искат да се изпълни девизът „Съединението прави силата“. Единственият модел, по който това може да стане, е като се набележат основните приоритети, пред които е изправена държавата, политическите сили да дискутират и постигнат единомислие за начина, средствата и сроковете за тяхното решаване. Това не предполага нито дву-, нито три-, нито петчленна партийна коалиция, това предполага много по-широко съгласие, много по-пластично управленско решение, което автоматически изключва чисто партийни кабинети, оглавявани от партиен лидер или друга изявена партийна фигура.

Категорично заявяваме, че плътно ще следваме замисъла на суверена и точно поради това няма да гласуваме за правителство на някоя партия или коалиция от партии, ако преди това не е ясно документирано, че тази власт има ясна програма с точно указани цели, средства и срокове за тяхната реализация. Нека да извлечем всички възможни ползи от тази конфигурация в това Народно събрание. Време е за решителни промени! Нека да ги направим, нека заедно да си зададем въпроса каква България искаме и да намерим най-прекия път до целта. Заедността е заложена в изборните резултати и е общият ни залог за успех. Успехът започва с това днес да кажем ясно: „Няма да позволим да продължава да се руши демокрацията и парламентаризмът.“ Призоваваме от днес да започнем възстановяването на демокрацията и нормалността в политиката. Да пожелаем успех на всички за постигането на тази голяма цел! Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Здравейте, уважаеми съграждани – тези, които сте ни избрали тук, и разбира се, уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми господин Президент, госпожо Вицепрезидент, господин Председател на Конституционния съд, представители на съдебната власт, уважаеми представители на вероизповеданията, уважаеми представители на Дипломатическия корпус, уважаеми бивши президенти и председатели на Народното събрание, уважаеми гости! Изборите приключиха и откриваме едно Народно събрание, над което тегне въпросът дали изобщо ще го бъде. Откриваме го, и аз много се радвам, в неговата естествена сграда, в неговия истински дом. Спомням си как при встъпването си в длъжност президентът Петър Стоянов беше казал, че парламентаризмът – цитирам по памет – не се състои от вар и тухли, а се състои от съгласие.

не е просто символ, а е материализация на това да има прозрачен парламентаризъм в България, да има отворен парламентаризъм в България, да има традиция, която ни свързва с най-добрите примери за граждански кураж, за отстояване на ценности. Тук е мястото на българския парламент. Това, че ние се върнахме тук от партийния дом, е много добър знак, макар че това, което ни предстои, е много сложно. Искам да кажа, че се говори много за съгласие, за диалог и това са хубави неща, но не забравяме ли, че трябва да има законност? Защото именно потъпкването на законността превърна диалога, съгласието, търсенето на мостове в токсично занятие. Даваме ли си сметка за това днес? Даваме ли си сметка, че в крайна сметка основното нещо, което искат българските граждани, е законност, правила, здрави институции, които са си на мястото, за да може българската държавност наистина да бъде модерна, европейска, свободна – това, което са ни завещали възрожденците – тези идеали?! Това няма да стане само със сговаряне по кьошетата. Това изисква законност и ние трябва първо това да сложим като приоритет на своята работа. Да, задачата е изключително трудна. Във всички изказвания досега стана дума за въпроса, който тегне над това Народно събрание – ще го бъде ли изобщо? Изглежда, че то ще може да свърши само една от задачите, които му беше поставило българското общество, една част от промяната и това е да отстрани от управлението Бойко Борисов, ГЕРБ и техните вечни партньори по консумация на властта – ДПС. „Това не е вярно.“) Не сте съгласни, ще спорим. Въпросът е какво друго може да бъде направено в този парламент и това е големият политически въпрос, който стои пред всички нас. Чертаят се разделителни линии, търсят се обединяващи знаменатели, но ми се струва, че преди това наистина е много важно да се фокусираме върху това, което имаме да свършим като задачи, защото трябва да си отговорим на въпроса дали този парламент заслужава да съществува, когато знаем и оценим какво трябва и какво може да свършим в него. Затова ми позволете да очертая приоритетите, които според нас стоят пред работата на Народното събрание, след което да кажа това, което ние имаме като предложения по тези приоритети и как виждаме пътя напред. Разделили сме ги на 10 приоритета, които са обединени в две групи. Едната група е свързана с непосредствените кризисни ситуации, защото те са повече от една, които следват от глобалната пандемична криза. На първо място, ние трябва да намерим начин да приложим една адекватна, решителна програма за масова доброволна имунизация, която да осигури перспектива за бързото излизане на страната от цикъла на нови пикове в заразяването и тяхното овладяване, след което отново се връщаме натам. На второ място, трябва да се приложи комплекс от адекватни мерки за икономическото подпомагане на отделните сектори предприятията, на домакинствата и за социална защита на гражданите. Трябва да направим реална оценка на икономическото положение на нещата. Вече стана дума за това, че има обезпокояващи сигнали за състоянието на финансовия резерв на страната и трябва да получим много ясна картина, за да вземем решение по отношение на това как ще санираме финансовото положение на страната, и, разбира се, ключовата задача, която стои пред нас в краткосрочен план, е България да да стартира процедурата по Плана за възстановяване и устойчивост. Искам да се обърна към колегите от отиващото си правителство. Смятам, че отказът да бъде внесен изготвеният план с всичките му недостатъци е саботаж. Смятам това на базата на един акт, който направихме преди една година – ние се обърнахме към всички представени в Европейския парламент политически формации с покана заедно да работим по Плана за възстановяване. Искахме това да се случи не в кабинетите на администрацията, а да се случи по един прозрачен начин, в който да участват всички заинтересовани страни от самото начало. Ние тогава не бяхме чути, нашата ръка, която беше протегната тогава за сътрудничество, беше подмината с обичайното арогантно презрение. Сега Вие се цупите и казвате: няма да внесем този план.

но понеже Ви е страх, че той ще се натъкне на много критики от страна на Европейската комисия и всъщност се криете от това. Внесете го! Ще най-сетне време и възможност за този диалог, след като в цялата кампания бягахте от дебат, най-сетне ще имаме възможност за това, Втората група приоритети, които стоят, са свързани с дълбоката криза на държавността, в която се намира България. Да, протестът и тази предизборна кампания беше фокусирана върху това конкретно управление, върху конкретните лица, които изпълняват длъжността „Главен прокурор“ и други висши позиции в съдебната власт, но ние винаги от „Демократична България“ сме твърдели, че проблемите на българската държавност, кризата на българската демокрация не започва с това управление и с тези носители на определени позиции. Става дума за много по-дълбоки системни основания. Тези системни основания имат своя генезис дълбоко в комунистическия режим, в неизвършената декомунизация, в неизвършената лустрация, а България така и не беше откъсната пълноценно и окончателно от ролята ѝ И да, управлението на Бойко Борисов вероятно е досега най-грозната проява на тези системни проблеми, заложени във фундамента на българската демокрация. Да, корупцията, присвояването на властта, упражняването ѝ като лична бащиния, сговаряне с неформални кръгове, със Сарая е най-грозната проява на този системен проблем. Но този системен проблем има своите дълбоки институционални причини и ако искаме да лекуваме България, трябва да започнем с отстраняването на това управление от власт, но да продължим с решителни реформи. Ето защо, от тази гледна точка, за нас приоритетите в това отношение са следните: На първо място, възстановяване на ролята на Народното събрание като изразител на народния суверенитет. На второ място, реформа в изборния процес. На трето място, дълбока реформа на правосъдието и в частност на Висшия съдебен съвет и Прокуратурата. На четвърто място, изчистване и връщане в границите на законността на изпълнителната власт, включително системата от регулатори, и укрепване на суверенитета и сигурността на държавата ни чрез изчистване на службите, отстояване на енергийния суверенитет на България и засилване на нашата принадлежност към НАТО и Европейския съюз. На шесто място, преодоляване на факторите, които ограничават свободата на медиите в България. И понеже държим да сме конкретни, искаме да кажем някои от нещата, които вече сме предприели като действия по отношение на тези приоритети. Изработили сме и събираме подписи за промени в Конституцията, които си поставят за цел, на първо място, да поставят главния прокурор под ясна демократична отчетност от страна на парламента. Не може повече да има център на властта в Републиката, който не подлежи на демократична отчетност. Това положение трябва да бъде прекратено! Последния път, когато говорих от тази трибуна, аз си подадох оставката и казах: „В България се установява прокурорска република“ – прокурорска република, която създава власт от неконтролируемата възможност главният прокурор да решава на кого да повдигне обвинение, кого да привлече към отговорност и кого не, на кого да даде реален имунитет от наказателно преследване, кой да бъде поставен под натиск, и тук има хора, които са минавали през тази цедка, на кого да бъде осигурена абсолютна свобода от каквато и да било отговорност пред закона, дори когато в общественото пространство излизат шокиращи записи, снимки, но това не се разследва реално. С тези конституционни промени ние си поставяме за цел да прекратим предсрочно мандата на Иван Гешев. Не го виждам тук. Но да, ние ще работим за това – той да бъде отстранен от поста главен прокурор. По-нататък предвиждаме окончателно да бъде реформиран Висшият съдебен съвет, така че да се превърне в това, което съдържа неговото название, а именно – Съдебен съвет, в който избраните от съдии представители да имат мнозинство, да бъде запазена малка парламентарна квота, чрез която обществото да има участие в кадровите и административните процеси в По-нататък считаме, че трябва да бъде въведена пряка конституционна жалба. Не може благата на конституционните права да бъдат отделени с висока преграда от възможността на всеки български гражданин да иска да ги реализира. И не може съображенията за административния капацитет и ресурс на Конституционния съд да бъдат противопоставени на такава цел. Създаваме и конституционно основание за така необходимата лустрация в България. Лустрация, която се вижда, че повечето политически сили не са готови да направят дори в рамките на собствените си листи. Лустрация, която изобщо не бива да спира само до онези, които са им били причастни към дейността на тоталитарния режим и неговите репресивни органи, но трябва да обхване и хора, които в момента са активни в службите и в различни политически и обществени институции. Така че да изчистим и онази шлака от криминалния преход, която се натрупа през 90-те години и по-нататък. По-нататък. Внесли сме пакет от изменения – днес са внесени в Деловодството, в Закона за съдебната власт и Наказателнопроцесуалния кодекс, с които между други предложения, се закриват специализираните съдилища и Специализираната прокуратура. Тези институции, които бяха създадени под надслова „За решителна борба с корупцията“, се превърнаха в олицетворение на избирателното, не на избирателното прилагане на държавна репресия за едни и отново затварянето на очи на други. Те са безвъзвратно опетнени. Не, нашето предложение не предполага лицата, които в момента са привлечени към отговорност от тези институции, да получат имунитет. Те просто ще отговарят за това, което са направили по закон, пред конвенционалните органи на българското правосъдие така, както всеки друг гражданин, и ще понесат отговорност, ако има за какво, доколкото успеем да създадем наистина една реформирана прокуратура, един изчистен от корупцията съд и това зависи от всички нас. Ще внесем изменения, които ще ликвидират КПКОНПИ в настоящия ѝ модел, защото тя също се превърна в срамна бухалка. И да, това ще доведе до освобождаването от длъжност на господин Сотир Цацаров. По-натам, внасяме днес пакет от изменения в Изборния кодекс на база на дългосрочните усилия на „Демократична България“ за поредица от решения, които да направят изборния процес по прозрачен, по-достъпен за участие на всички чада на България, които искат да участват в решаването на българската съдба и които в крайна сметка да послужат за това – българският изборен процес да произвежда повече доверие, отколкото дори ние днес, на първия ден на този парламент всъщност можем да имаме. В тези изменения ние предвиждаме, разбира се, видеонаблюдение, разбира се, въвеждане на дистанционно гласуване, създаване на район „Чужбина“, премахване на ненужните ограничения за секциите в чужбина и така нататък. По-нататък имаме предложение, свързано с електронното управление и реформата на администрацията, и така нататък. Няколко думи за политическата перспектива. Ние ще оценяваме годността на този парламент да произведе действие от гледна точка на подкрепата, която има в него, за тези приоритети. Разбира се, готови сме да подкрепим предложения по отношение на тези приоритети и на други колеги. Изборите бяха проведени и дадоха, така да се каже, знак, че българските граждани искат промяна. „Демократична България“ се яви на тези избори с искане да получи мандат за управление от гражданите. Направихме го, защото имаме амбициозна програма, защото имаме експертен капацитет и защото имаме политическа формация, която може да понесе политическата отговорност и тежест на управлението. Избирателите обаче решиха друго. И ние уважаваме този вот и разбираме неговите причини. Мнозинството от избирателите, които поискаха промяна, избраха да възложат реализирането на тази промяна на „Има такъв народ“, които са втори. От тази гледна точка ние считаме, че е легитимно, ако бъде поискана наша подкрепа, да влезем с уважение и конструктивизъм в разговор за това какво управление би могло да бъде излъчено с мандата на „Има такъв народ“. Разбира се, не става дума за бланкетна подкрепа, разбира се, става дума за разговор за политики. Но ние смятаме, че това е ходът, който дава някаква възможност да се излъчи управление тук. Разбира се, ние ще се придържаме към ангажиментите, които сме поели, и трябва ясно да кажа: по никакъв начин не бихме подкрепили управление на ГЕРБ-СДС и техен кабинет. Ако „Има такъв народ“ не успее да излъчи или не пожелае да излъчи кабинет със своя мандат, ние сме готови да обсъждаме и други действия, които да осигурят достатъчно време на този парламент да предприеме най-необходимите действия преди да се стигне до избори. Нас не ни е страх от предсрочни избори. Смятаме, че това е нормално – част от демократичния процес, и в това няма нищо драматично и нищо страшно. Но въпреки това смятаме, че трябва да опитаме да работим за тези приоритети, които току-що очертах. Искам да Ви пожелая успех на всеки един от Вас и да си пожелаем все пак да успеем този парламент да даде плод, защото това е най-важното и защото България може много повече. Благодаря Ви. Дами и господа, предоставям думата на представителя на коалиция „Изправи се! Мутри, вън!“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Президент, уважаема госпожо Вицепрезидент, Ваши превъзходителства, уважаеми господин Председател на Конституционния съд, уважаеми представители на религиозните вероизповедания, уважаема госпожо Омбудсман, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господа президенти, председатели на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Заставам пред Вас по волята на хиляди български граждани, за да потвърдя от тази трибуна една от целите, с които хората от площадите ни изпратиха тук от ИСМВ.) Първата стъпка към изпълнението на тази цел е изваждането на мутрите от управлението на страната. Това се отнася не само за главните мутри, а и за тези, които дълго време ги обслужваха и се облагодетелстваха от това. С тях коалиция не трябва да има! Не може да Ви бъде забранено да заявявате подкрепа за правителство, излъчено от партии на протеста. Но не си въобразявайте, че ще го задушите в токсична прегръдка! Не си въобразявайте, че ще бъдете освободени от носенето на отговорност! Нека да се знае също така, че, когато говорим за управлението на държавата, имаме предвид не само нов парламент, ново правителство, а и това, което хората от площадите поискаха от нас – нов главен прокурор и нови регулатори. Втората стъпка е търсенето на отговорност – пълна ревизия на корумпираното управление. внасяме Проект за решение за създаване на Комисия по ревизията. Ще покажем на хората всички мръсни тайни и злоупотреби на властта и ще ги дадем на правосъдието, защото така изисква справедливостта. Третата стъпка е да променим правилата така, че повече в бъдеще мутренско управление да не бъде възможно. Дължим го на избирателите, дължим го и на бъдещите поколения. Ключов въпрос на доброто управление са Правилата за провеждане на избори. Ще ги изменим веднага, за да сме готови за предсрочни избори. Ще въведем изцяло машинно гласуване, дистанционно електронно гласуване за българите в чужбина. Ще въведем избирателен район за нашите сънародници зад граница. Ще изчистим избирателните списъци чрез активна регистрация. Ще сменим съставите на избирателните комисии, които са солидарно отговорни за изборните манипулации. Ще настояваме за смяна в състава на Съвета за електронни медии и ръководството на Националната телевизия, които с действия и бездействия позволиха манипулация на общественото мнение по време на предизборната кампания. Ние сме платформата на активните граждани – това е „Изправи се БГ“. Ние сме тук, за да защитим хората на труда, за да защитим предприемачите, за да защитим хората със свободни професии. Ние сме тук, за да защитим хората, които се трудят неуморно – от зори до късна вечер, за да осигурят благоденствие на своите семейства. Тези хора искат по-малко бюрокрация, повече свобода. Тези хора искат възможност да вземат съдбата си в своите ръце. Тези хора искат независим съд, който да ги защитава от произвол и от посегателства, включително и от държавни, и от общински чиновници. Ние сме готови да предложим цялостна концепция за борба с корупцията, която да обхваща не само администрацията и преразпределението на блага, но и образованието, културата, медиите, правораздаването. Това е ключово важно за стимулиране на предприемачеството и за привличане на чуждестранни инвестиции. Ние сме платформата, за която солидарността не е лозунг, а е осъзната проява на хуманизъм. По време на управлението на ГЕРБ България стана не само най-бедната и най-корумпираната (шум България стана страната в Европейския съюз, която няма средна класа, в която пропастта между доходите на шепата богаташи и огромната група от населението, която едва свързва двата края – тази пропаст стана огромна. Ние ще предложим конкретни мерки за подкрепа, за незабавна подкрепа на най-уязвимите групи от българското население. Мерки, с които да бъдат повишени доходите, с които да бъдат повишени пенсиите, но и мерки, които да осигурят по-добър достъп до качествено здравеопазване и до качествено образование. (Шум Още днес ще внесем промени в Закона за личната помощ. Ще настояваме да бъдат възстановени текстовете в този закон, защото целта е достойна подкрепа за хората с увреждания. Те го заслужават, те го извоюваха с многомесечни протести. Ще защитим гражданите от силните на деня. Още утре внасяме Закона за колекторите и Закона за частния фалит. Ние сме платформа, за която членството в Европейския съюз е ценностен избор. За нас задълбочаването на интеграцията с европейските и с атлантическите структури е въпрос на патриотизъм и въпрос на защита на нашия национален интерес. Време е България да престане да бъде снишена, а да се изправи за равностойно партньорство с другите държави от европейското семейство. Ще настояваме за незабавно публикуване на Плана за възстановяване и устойчивост. Ще настояваме и вече сме внесли искане за изслушване на премиера Борисов за Плана за възстановяване и устойчивост. Ще настояваме той да бъде обсъден от българския парламент и своевременно да бъде внесен в европейските институции. Катастрофалното управление на корона кризата ни направи първи по смъртност. Заради лошото управление на здравната криза загубихме много човешки животи, които можеха да бъдат спасени. Последни сме по ваксинация. Малкият и средният бизнес нямат никаква подкрепа от българската държава. Това не търпи и ден отлагане. Ще предложим нов ваксинационен план, в който приоритет да имат възрастните и болните. Ще настояваме за експертно управление на здравната криза. Ще предложим още утре през промени в Закона за извънредното положение пряка финансова подкрепа за засегнатите от кризата предприятия, самоосигуряващи се лица, домакинства и пенсионери. На държавната администрация трябва да се каже и тя трябва да го чуе, че лов на вещици няма да има. Почтените професионалисти трябва да могат да се развиват единствено въз основа на своите качества. Партийните калинки си ги вземете с Вас. Дами и господа, от днес България вече е друга. Независимо дали ще има ново правителство, или ще има служебно такова и нови избори ние сме готови. България се изправи и показа вратата на мутрите. Промяната е необратима, защото е в душите на хората и тя не се влияе от някакви процедури. Днес започваме с една много важна стъпка връщаме достойнството на Народното събрание. Връщаме парламента в неговия исторически дом. Здравите кръвни тела на парламентаризма журналистите и свободата на словото, ще могат вече свободно да се движат в сградата на Народното събрание. Никога досега в цялата си история никой партиен лидер не си е позволявал да превръща Народното събрание в посмешище, както си го позволи лидерът на управляващата през последните години партия ГЕРБ. Разбира се, очаквано е и е видимо, че той отново отсъства. Борисов не е тук дори когато внася оставката на своето правителство. Къде Ви е лидерът, уважаеми дами и господа от ГЕРБ-СДС?! Защо се крие? Парламентът, уважаеми дами и господа, е най-важната институция на България. Без да функционира нормално парламентът, няма демокрация. Без демокрация няма свобода и няма бъдеще. Тук трябва да е храмът на истината,

обръщам се към колегите от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, не можах да разбера Вашето възмущение срещу това, което каза госпожа Манолова, че сме най бедните. Нима България не е единствената